zbog toga što i raspravit ćemo je narednog tjedna, nema predlagatelja. I idemo na točku 10. - Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u godini 2006. Sukladno Zakonu o HAZU dostavljeno je na navedeno Izvješće. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Je Želi li predlagatelj uzeti riječ? Želi. U ime Akademije glavni tajnik HAZU-a akademik Cvetnić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Moje izvješće je zapravo skraćeni sažetak, dakle doista skraćeni sažetak knjige "Ljetopisa 110" koju ste vi nadam se svi primili. Prema tome to mi olakšava i daje na neki način pravo da skratim još onaj sažetak kojega ste uz knjigu dobili. Nekoliko riječi samo o zasjedanjima Akademije. U protekloj godini, 2006. Akademija je održala dvije redovite skupštine, dvije izborne skupštine i četiri svečane sjednice. Na travanjsku su redovnoj skupštini usvojeno podneseno Izvješće o cjelokupnom radu Akademije i završni račun Akademije za 2005. godinu. Dok su na prosinačkoj redovnoj skupštini usvojeni planovi programa, te financijski plan Akademije za 2007. Na Na Izbornoj skupštini koja je održana 18. svibnja 2006. nakon provedenog postupka u razredima i na predsjedništva Akademije izabrani su novi članovi Hrvatske akademije i to 12 redovitih članova, 9 dopisnih članova i 9, 20 članova suradnika. Na Izbornoj skupštini održanoj 23. studenog 2006. izabrano je Predsjedništvo Hrvatske akademije za mandatno razdoblje od 1. siječnja ove godine do 31. prosinca 2009. godine. Prva Svečana sjednica Akademije održana je 28. travnja 2006. u povodu dana Akademije. Tom su prigodom desetorici znanstvenika i umjetnika predane nagrade "Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za 2005.". Druga Svečana sjednica Akademije održana je 8. lipnja 2006. i na toj su sjednici proglašeni, izabrani članovi Hrvatske akademije. Treća Svečana sjednice Akademije održana je 4. listopada 2006. i na njoj je obilježena 150. obljetnica rođenja Nikole Tesle, počasnog člana Hrvatske akademije. A četvrta Svečana sjednica održana je 11. listopada 2006. u povodu obilježavanja 100. obljetnice rođenja Vladimira Preloga, dobitnika Nobelove nagrade za kemiju i počasnog člana naše Akademije. Osim spomenute skupštine i svečanih sjednica održano je i nekoliko godišnjih izbornih skupština Akademije i znanstvenih vijeća. A Hrvatska je akademija tijekom 2006. organizirala i 29 znanstvenih skupova, 26 predavanja, 2 javne rasprave, 12 predstavljanja knjiga, 32 izložbe i 6 komercijalnih, komemoracija preminulim članovima. O radu Predsjedništva Akademije dopustite također nekoliko riječi. Predsjedništvo je akademije održalo protekle godine 9 redovitih sjednica. Na sjednicama su članovi Predsjedništva raspravljali i donosili zaključke iz svoje nadležnosti. Osobita je pozornost bila posvećena pripremanju za skupštine i za svečane sjednice prigodom dana Hrvatske akademije. To o priprema za Izbornu skupštinu radi izbora novih članova Akademije. Želio bih podsjetiti da je za nove članove naše Akademije formirano odnosno predloženo ukupno 79 kandidata i to za, 15 za redovite članove, predložena su 33. Za 24 člana i suradnika predložena su 32 i 9 mjesta dopisnih članova predloženih 14 kandidata. Predstavništvo je u okviru rasprave o Državnoj izbornoj skupštini Hrvatske akademije odlučilo da se pojedinačno odgovara na pojedine napise i komentare koji na neobjektivan, neutemeljen i tendenciozan način komentiraju rezultate izbora za nove Akademijine članove te s tim u vezi prihvatilo izjavu o izborima novih članova koje je upućeno medijima. Ta izjava gotovo da nije u našim medijima ni zabilježena. Predsjedništvo je utvrdilo prijedlog pravilnika o predlaganju i izboru članova Predsjedništva Hrvatske akademije te Pravilnik o nagradama članova i članova Predsjedništva Hrvatske akademije. Također prijedlog financijskog plana Hrvatske akademije za 2007. godinu. Također se raspravljalo o obilježavaju važnih obljetnica, pokroviteljstva, organiziranju brojnih znanstvenih skupova, izboru u znanstvena istraživačka zvanja djelatnika Akademije. Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je tijekom godine, prošle godine uspješno obavila zadaće na poticanju znanstvenog istraživačkog i umjetničkog rada u Republici Hrvatskoj koje su utvrđene institutom zakona. Za razliku od 2005. kada je Zakladi pristupilo nekoliko konkretno 4 člana utemeljitelja u protekloj 2006. godini bila je samo jedan takav slučaj. Naši sponzori su Privredna banka Zagreb ukupno 5,2 milijuna kuna te potkraj godine osnovana, imovina zaklade iznosila 3 milijuna

25 tisuća eura i još 28 i nešto tisuća dolara. Članovi i utemeljitelj zaklade su Hrvatski sabor, grad Rab, Zagrebački velesajam, Školska knjiga, "Pliva", Hrvatska gospodarska komora, Zagrebačka banka, Privredna banka, obitelj Torbar, dr. Greta i dr. Fedža Verbić, INA industrija nafte, grad Zagreb i akademik Dragutin Tadijanović. Nakon provedenog javnog natječaja upravni odbor zaklade odlučio je da se sredstva u iznosu od milijun 100 tisuća kuna raspodijele na ukupno 76 projekata koje su predložili organizacije i pojedinci. Rad akademijinih odbora za međunarodnu suradnju. Međunarodna suradnja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti intenzivirala se u odnosu na prošlu godinu, dakle na pretprošlu godinu što je rezultiralo povećanim opsegom i kvalitetom djelovanja predstavnika Hrvatske akademije u međunarodnim udrugama u kojima je ona aktivan član. Zbog sve većeg opsega suradnje s Europskom znanstvenom zakladom Hrvatska je akademija ostvarila suradnju s nacionalnom zakladom za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske koja financira, financijski podupire priključivanje hrvatskih znanstvenika projektima ESF-a Hrvatska akademija zadržala je ulogu koordinatora projekata i programa te zaklade. Hrvatska akademija ima dogovore ili bilateralne sporazume u znanstvenoj suradnji s akademijama, ne bih nabrajao, ukupno što aktivno imamo veze, tako su i u pripremi pri završetku pripreme sveukupno 24 svjetske akademije iz Europe, Azije i Amerike. U prošloj godini bila je vrlo živa međuakademijska radnja stručnjaka jer su Akademiju posjetili brojni predstavnici drugih akademija, predsjednici republika i vlada, veleposlanici, ministri te istaknute osobe znanstvenog, kulturnog i političkog života. Nekoliko riječi o obnovi i uređenju Akademijinih objekata. Kapitalni objekt Akademije od primarnog značenja i najvećeg obijma jest izgradnja nove Akademijine knjižnice, a sastoji se od adaptacije, rekonstrukcije i sanacije boleove zgrade kemijskog instituta na Strossmayerovom trgu 14. Projekt izgradnje Akademijine knjižnice financira se iz sredstava državnog proračuna i kao takav je uz navedeno kašnjenje uvjetovano preseljenjem Prirodoslovnog matematičkog fakulteta što možete pročitati u knjizi bio podložan i financijskim restrikcijama uslijed rebalansa proračuna. Kako svaki dan produžetak roka izgradnje donosi znatno povećanje troškova smatramo nužnim osigurati dodatna sredstva u iznosu od 8 milijuna kuna iz ovogodišnjeg proračuna za dovršenje građevine u 2007. godini. Na taj bismo način ostali u okvirima do sada planiranih sredstava, dok će u protivnom biti nužno osigurati veća sredstva za dovršenje zgrade. U do sada planiranim sredstvima nije predviđeno opremanje knjižnice što je predviđeno kao završna etapa realizacije. S obzirom na dugoročnost projekta ista će biti potrebno osigurati iz državnog proračuna u narednim godinama. Nekoliko riječi o radu Akademijinih razreda i drugih jedinica. Djelatnost Akademije odvija u 9 razreda, 17 Akademijinih jedinica i 15 znanstvenih vijeća. Akademijina se znanstveno-istraživačka djelatnost odvija osim u razredima i drugim jedinicama kao što su zavodi, centri, laboratoriji, kabineti i Akademija ima ukupno 8 takvih jedinica u Zagrebu, a ostalih 10 jedinica smješteno je izvan Zagreba i to dvije jedinice sa sjedištem u Dubrovniku, a po jedna u Splitu, Zadru, Rijeci, Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Vinkovcima i Trsteno. Njihova je znanstvena i nakladnička djelatnost bila primjerena što je u ljetopisu detaljno dokumentirano te se ubuduće valja nadati dobrim rezultatima. Znanstveno-istraživačke jedinice Akademije tijekom 2006. radile su na 46 znanstvenih i na jednom kolabarativnom projektu. Riječ je o tzv. matičnim projektima, dakle o projektima čija se istraživanja uglavnom odvijaju u Akademiji i čija su glavni istraživači isključivo ili je redoviti član Akademije ili drugi znanstvenici iz Akademijinih zavoda Na projektima je radilo ukupno 308 suradnika, ukupna godišnja financijska sredstva za 47 znanstvenih projekata koja su dostavljena iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Akademiji su protekle godine iznosila 2 milijuna 221 tisuću 479 kuna. Osim ovih projekata u Akademiji je tijekom 2006. realiziran niz drugih znanstvenih i umjetničkih zadataka koje su pojedini razredi i njihovi odbori, a napose znanstvena vijeća i muzejsko-galerijske jedinice odredili kao cilj svojeg znanstvenog i umjetničkog djelovanja u daljnjem vremenskom razdoblju. U Akademiji postoje i drugi oblici znanstvenog rada, tako su prošle godine u okviru Akademije djelovalo 15 znanstvenih vijeća, a osim toga djeluje i jedan međunarodni komitet, osim Odbor za međunarodni život i običaje, te Hrvatska kristalografska zajednica. U tim vijećima i tijelima rade ne samo članovi Akademije, nego znanstvenici i stručnjaci izvan Akademije, pa i inozemstva. Samo da spomenem Vijeće za naftu ima otprilike 200 članova. Tijekom 2006. godine znanstvena su vijeća organizirala više znanstvenih skupova te okruglih stolova, predavanje godišnjih skupština. Sve ovo pokazuje da je rad posebno nekih vijeća bio primjeren i u ljetopisu je detaljno prikazan. Kao primjer navedimo najmlađe Akademijino znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava koje je tijekom prethodne godine održalo tri okrugla stola o temeljnim pitanjima našeg pravosudnog sustava u vezi s kojim su Republici Hrvatskoj postavljena tri politička uvjeta za pristup Europskoj uniji i to sređivanje stanja u pravosuđu i državnoj upravi te sređivanje stanja korupcije i organiziranog kriminala na društveno podnošljivu mjeru. Nakon održanih okruglih stolova, objavljene su četiri knjige koje sadrže autorizirana izlaganja svih sudionika. O nakladničkoj djelatnosti dopustite samo to da vam kažem da je tijekom prošle godine objavljeno 86 knjiga i svezaka, časopisa u vlastitoj nakladi ili u sunakladništvu. Ukupno je otisnuto 18 tisuća tiskanih stranica, a sveukupna naklada svih naslova je bila 58 tisuća primjeraka. Od neknjižnog materijala objavljen je CD izložbe 4. trijenala hrvatske grafike te razne pozivnice, plakati i sl. Među tiskanim naslovima su sva područja rada Hrvatske akademije. Uz 86 akademijinih naslova, tu su još i 23 izdanja objavljena potporom akademijine zaklade. Tijekom prošle godine veliki iskorak u nastojanjima da se akademija što više otvori različitim aktivnostima prema medijima, a time i prema široj javnosti. U tom smislu intenzivni su kontakti s medijima, ali još uvijek nismo zadovoljni načinom kako pojedini mediji prate rad Hrvatske akademije. Potkraj prošle godine ugovorili smo redizajn i obnovu portala Hrvatske akademije i taj je posao sada pri kraju. Tijekom 2006. započeta je priprema izložba Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kroz fotografije, s ciljem da se taj i na taj način hrvatskoj javnosti predstavimo kao radna akademija i vrijednosti koje ona promiče. Sredinom mjeseca ožujka ove godine ta je izložba i otvorena prema saznanjima saznanjima i reakciji javnosti je dobro primljena. Nekoliko riječi o glavnom financijskom izvješću za prošlu godinu i završnom računu. U ljetopisu akademije za godinu 2006. nalazi se podrobno izvješće o financijskom poslovanju akademije za prošlu godinu. Ukupno sredstva kojima je prošle godine raspolagala akademija iznosila su 80 milijuna U taj su iznos najvećim dijelom uključena sredstva osigurana iz državnog proračuna 68%, zatim sredstva osigurana iz drugih izvora financiranja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva kulture, Gradskog ureda za kulturu Zagreba, županija, gradova i drugih pravnih i fizičkih osoba 27,5% i sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću akademije 4,5%. Iz završnog računa vidljivo je da je akademija u 2006. godini za svoje cjelokupno poslovanje utrošila iznos od 82 milijuna 878 tisuća 820 kuna i na taj način ostvarila manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2 363 kune. Taj manjak proizlazi iz činjenice da je dio troškova pokriven iz ostatka prihoda iz prethodnih godina. Naime 1. lipnja 2006. zatvoren je račun akademije u Hrvatskoj poštanskoj banci, a preostala sredstva iz i tekuće i prijašnjih godina u iznosu od 7,3 milijuna kuna preneseni su na Državnu riznicu. Od tog trenutka sve obveze akademije prema dobavljačima i izvršiteljima usluga počela je pratiti Državna riznica. Do relativno velikog povećanja akademijinih prihoda u 2006. godini došlo je isključivo iz razloga što je preko akademije realiziran dio projekta terenskih arheoloških istraživanja na cestovnom koridoru 5C za koja je Ministarstvo kulture osiguralo iznos od 10,3 milijuna kuna. Zahvaljujem gospodo zastupnici, zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa gospodin uglavnom tajniku Hrvatske akademije. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za znanost, gospodin

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 34. sjednici 18. svibnja 2007. godine Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u2006. godini. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici podnositelja izvješća. Sudionici rasprave ukazali su na okolnost je ocjena rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti olakšana činjenicom što je svim zastupnicima Hrvatskoga sabora dostavljena osim uobičajenog sažetka i knjiga "110 ljetopisa" Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sa vrlo iscrpnim analitičkim pregledom djelovanja akademika i znanstvenog osoblja zaposlenog u HAZ-u kao i svih organizacijskih oblika putem kojih se ostvaruje djelatnost unutar HAZ-u te prema Hrvatskom i širem okruženju. Dovodeći spomenute okolnosti u vezi s prošlogodišnjim javnim odjecima izbora novih akademika, što je predmet ovogodišnjeg izvješća, sudionici rasprave istakli su da uvid u u potpuno izvješće što ga donosi opsežna iscrpna knjiga "110 ljetopisa" omogućuje i objektivniju prosudbu i o toj strani života HAZ-u. Općenito djelovanje HAZ-u obzirom na raznolikost, znanstvenu i kulturu težinu programa koji su izvršeni ili su u tijeku, u javnosti putem medija praćeno neprikladno i nedovoljno tek s vremena na vrijeme i u službi često površnih jeftinih senzacija. Djelovanje HAZ-u kao prve i najvažnije hrvatske znanstvene institucije zahtjeva daleko više pogotovo ako težimo Hrvatskoj kao društvu znanja. Rasprava se koncentrirala i na pitanja proračunskog financiranja uključujući pojavu nedovoljnog povlačenja i odobrenih sredstava iz proračuna Republike Hrvatske koja su inače kao što završni dio izvješća pokazuje, u zadnjih nekoliko godina umanjena i u nominalnom iznosu. Odbor ocjenjuje da je primjerice štetno odlukama o rebalansu pri čemu se općenito ne dovodi u pitanje sredstva u korist obrazovanja, znanosti i kulture istodobno reducirati sredstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti budući da se radi o iznosima beznačajnim u razmjerima državnog proračuna, ali veoma važnim za provedbu programa HAZ-u, uključujući jasno i vrlo važne programe međunarodne suradnje. Članovi odbora osobito ističu potrebu da se već u ovoj godini odobre posebna dodatna proračunska sredstva kako bi se do konca iduće godine i privela funkciji knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zgrada dosadašnjeg kemijskog instituta u blizini sjedišta HAZ-u. Sudionici rasprave konstatirali su da tijela i programi HAZ-u iskazuju posebnu osjetljivost prema tako važnim aktualnim pitanjima kao što su razina djelatnosti državne uprave, pravosuđa i uopće pitanja vladavine prava te posebno pitanje korupcije u državnim i javnim službama, zatim problem nafte i drugih energenta te neka bitna pitanja položaja hrvatskog jezika. Pa je tako uz ostalo HAZ-u uputila Hrvatskom saboru prijedlog o načinu normativnog uređenja upotrebe hrvatskog jezika u visokom školstvu, što posebno podcrtavam. Izraženo je također mišljenje da bi u programsko orijentacijskom pogledu Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti trebala otvoriti mogućnosti vlastitog članstva i vlastitih odjela za neka tako važna područja kao što do sada nisu obuhvaćena, kao što su na primjer film i Nakon provedene rasprave jednoglasno je donijet sljedeći zaključak: Odbor predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2006. godini. Hvala. **Bebić, Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite! Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani akademiče, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o aktivnostima 2006. godine popraćeno pohvalno sa ljetopisom 2006. godine, vrlo opsežnim 782 stranice ukupno. Tako otpadaju primjedbe prethodnih godina kolega zastupnika koji su govorili da su izvješća štura i da zbog kratkog sažetka izvješća Akademija ne radi. I prijašnjih godina imali smo …/Govornik se ne razumije./… izvješća ali, nisu bila u obliku knjige nego smo ih imali na stranicama Akademije, na mreži ili smo ih imali na uvid u našim prostorijama. Ovaj puta je to dobio svaki zastupnik i to zaslužuje svaku pohvalu. Iz ljetopisa i ovog sažetka koji je iznio ovdje gospodin akademik Cvetnić vidimo da je 2006. godina, godina intenzivnih aktivnosti Akademije, od kojih ću ja da ne ponavljam izdvojiti samo neke koje smatram da su bile najvažnije. Između ostaloga treba pohvaliti Akademiju što se je uključila u obilježavanje dvije značajne obljetnice. To je 150 obljetnica rođenja Nikole Tesle i Akademija je bila jedan od nositelja organizacije godine, proglašene godine Nikole Tesle koji je i počasni član Hrvatske akademije. Druga značajna obljetnica je stota obljetnica rođenja akademika Vladimira Preloga koji je uz to što je akademik čak 20 godina prije toga postao počasni član naše Akademije dakle, počasni član je postao 1954. godine a Nobelovu nagradu je dobio 1975. godine. Naravno, kasnije je on postao počasni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Osim tih značajnih obljetnica Hrvatska akademija je organizirala u toj godini impozantan broj različitih događanja. Citiram: "29 znanstvenih skupova, 26 tematskih predavanja, 12 predstavljanja knjiga, 32 izložbe, 2 javne rasprave itd." Drugim riječima svaki drugi radni dan Akademija je imala jedan veliki To je zaista vrlo intenzivna, impresivna aktivnost. Od rada predsjedništva istakao bih ponovo strateški projekt o kojem je govorio gospodin akademik Cvetnić, to je pretvaranje zgrade kemijskog laboratorija sadašnjega, zgrade koju je projektirao čuveni Herman Bole i koja zaista dolikuje svojoj budućoj namjeni, a to je knjižnica akademije. Predsjedništvo Akademije se kao što vidimo iz izvješća ljetopisa bavilo brojnim zaprekama i problemima u otvaranju te knjižnice koji su uglavnom administrativne a nešto i tehničko-građevinske problematike. No, ono što je najvažnije taj veliki projekt je zapao u financijske poteškoće. Za njegovo dovršenje potrebno je oko 8 milijuna kuna i mislim da bi trebalo ovom prilikom i sa ovog mjesta poduprijeti Vladu da zaista pomogne ovaj projekt i da on bude dovršen na vrijeme ili barem ne sa velikim zakašnjenjem. Ono što je istaknuo i gospodin Selem i gospodin akademik Cvetnić, 2006. godina je godina jednog malog nesporazuma između dijela Akademije dio hrvatskih medija uopće ne prati rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ili ako ga prati onda su to uglavnom negativno intonirane vijesti. Zašto je to tako ne znam. Jer je to institucija koja je od krovnog značaja za razvoj hrvatske znanosti, za razvoj hrvatske umjetnosti ali i krovna institucija za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa, pa je možda to upravo razlog zašto neki mediji ju poprate samo onda kada treba kritizirati ili kada treba izvrnuti neku činjenicu. Pa citiram iz izvješća, da su nakon provedenih izbora za članove Akademije, nakon izborne skupštine, neki mediji neki mediji napisali komentare koji su neobjektivni, neutemeljeni i tendenciozni odnosno na tendenciozan način komentiraju rezultate izbora za nove akademijine članove, što je apsolutno pogrešno jer je predsjedništvo Akademije prihvatilo i izdalo izjavu o izborima novih članova i uputilo svim medijima. A preko 90% medija tu izjavu nakon silnih kritika upućenih prema Akademiji uopće nije objavilo, što znači i potvrđuje da su ti članci i te vijesti bile izrazito tendenciozne i namjerno negativističke. HAZU sigurno treba popraviti svoj odnos s medijima i to je učinila upravo 2006. godine, jer je uvela nekoliko novih poboljšanja u komunikaciji s medijima. Između ostaloga vidimo u ljetopisu radi bolje percepcije u javnosti, angažirala profesionalnu tvrtku za poboljšanje komunikacije, u medijima nismo vidjeli odjeka, što opet vjerujemo da nije krivica Akademije. U 2006. godini kako čitamo u ljetopisu, Akademija medijima poslala 65 poziva za različita događanja, uputila im je 25 različita izvješća o događanjima u Akademiji. Dakle, sa svoje strane je dala zaista doprinos u poboljšanju te komunikacije, ali nažalost samo to je ostalo samo jednosmjerno. Ono što bi trebalo u tom nesporazumu da ga pod navodnicima nazovemo, između nekih medija …/Govornik se ne razumije./…, medija ne svih i Akademije istači je nažalost, i upletenost politike. Neki političari čiji puleni nisu bili izabrani, htjeli su prebaciti krivicu na Akademiju, neki kolege zastupnici čije se želje nisu ostvarile su negativno raspravljale za ovom govornicom. I ja mislim da bi naša poruka trebala biti, političari dalje prste od Akademije. Ono što je impresivno u djelovanju Akademije 2006. godine jesu i njihova usmjerenost na praktične probleme, probleme koji tiše u ovom trenutku Hrvatsku državu. Dakle, osim teorijskih, znanstvenih istraživanja, osim umjetničkog rada oni su se usmjerili i mislim da je to nova kvaliteta u rasprave i znanstvenu analizu društvenih zbivanja koja su nam u ovom trenutku najvažnija. Pa bi ja preskočio čitav niz aktivnosti i naveo neka od tih zbivanja koja smatram da upravo ocrtavaju tu orijentaciju akademije. Zavod za znanstveni umjetnički rad u Splitu objavio je europski Ustav s komentarom, vrlo koristan članak u ovom trenutku, vrlo kritičan, vrlo znanstven i vrlo stručan koji može skepticima europskih integracija pokazati da su u krivu a pretjeranim entuzijastima tih integracija pokazati gdje leže opasnosti. Ono što je razred za filološke znanosti učinio je prijedlog teksta u hrvatskom jeziku koji je objavio na mrežnoj stranici. Ja ovdje podvlačim i lijepi književni hrvatski jezik ovog ljetopisa pa se govori o mrežnoj stranici a ne o sajtu ili o web stranici. Govori se o kapacitetima, govori se o mogućnostima a ne upotrebljava se nehrvatska vrlo ružna riječ resursi itd., dakle treba učiti iz jezika i treba takve ružne izraze zamijeniti lijepim hrvatskim izrazima kao što je ovdje učinjeno. Ono što bih još pohvalio to je da je razred za društvene znanosti pokrenuo projekt "Nacionalna država između globalizacije, europeizacije i regionalizacije". To je projekt koji je zapravo sukus trenutka u kojem živimo, očuvanje nacionalnog identiteta i nacionalnih vrijednosti u globalizaciji, regionalizaciji i europeizaciji, dakle tri segmenta u koje ulazimo sa strahom da ćemo izgubiti ono što je kvalitetno. I upravo takav projekt se nalazi kao glavni zadatak razreda za društvene znanosti što je za svaku pohvalu. Isti razred za društvene znanosti pokrenuo je i projekt strategija suvremenog ekonomskog razvitka što je opet temelj razvoja Hrvatske u ovome trenutku i mislim da će biti značajan doprinos u toj raspravi. To pokazuju usmjerenja akademije prema praktičnim problemima i okrugli stolovi koji su provedeni. Ponovit ću, to je Okrugli stol vrlo uspješan sa knjigom i zbornikom predavanja o državnoj upravi, dakle jednom kritičnom trenutku današnjeg državnog razvoja, problemu pravosuđa, problemu korupcije, o nafti, važan okrugli stol o graničnim pitanjima sa susjedima. Dakle, HAZO se uključuje u društvena zbivanja sa svojim ogromnim potencijalima i doprinosi razvoju hrvatskoga društva i žao mi je da to hrvatski mediji prešućuju. No, da ne bi sada ispalo da samo hvalimo akademiju moramo izreći određene kritike. Moja kritika je da Odbor za povijesne znanosti za povijesne znanosti pokreće projekt što je apsolutno važno i opravdano "Hrvatska u drugom svjetskom ratu" a nije još pokrenuo projekt "Hrvatska u Domovinskom ratu". Mislim da bi bilo vrijeme da upravo akademija i njezini članovi Odbora za povijesne znanosti sa znanstvenog stajališta obrade najveću tragediju novije hrvatske povijesti jer to taj trenutak zaslužuje. I konačno kao što to uvijek biva izvješće završava sa financijskim problemima, pa sada upućujem kritiku ne akademiji nego svima nama. A kritika se odnosi na podatak da je planirana stavka za akademiju i ostvarena stavka za akademiju svake godine različita, ostvarena je uvijek manja od planirane. Međutim, kad gledamo i samu planiranu onda vidimo da se ona smanjuje iz godine u godinu. Prije dvije godine plan je bio 69 milijuna godišnje, prije godinu dana 66 milijuna a za izvještajno razdoblje 64 milijuna odnosno za ovu godinu. Prema tome, svake godine grickamo stavku akademije što mislim da nije dobro a vjerojatno bi trebalo i sa strane akademije intenzivnije pregovarati u fazi izrade državnog proračuna i obrazlagati korisnost ovih projekata za cjelokupno hrvatsko društvo. klub HDZ-a će apsolutno podržati ovo izvješće, podržati ono što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti učinila uz očekivanja da će to naravno svake godine biti sve više i više. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Nijedan drugi klub se nije prijavio. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine akademiče, kolegice i kolege. Gotovo da ne znam što bih mogla dodati ovome izvješću kluba Hrvatske demokratske koji je pa rekla bih 90% problematike obuhvatio, zahvatio, opisao i kvalificirao. Ja bih se možda osvrnula na dva uža segmenta ovoga izvješća ali prije toga bih još jedanput možda sve nas podsjetila što se nalazi između ovih žutih korica. Pa, simbolički rečeno pamet Hrvatske. Jedan godišnji sustavni i samozatajni rad, rad o kojem javnost ne govori mnogo, rad o kojem mediji ne izvještavaju osim kad su a to smo već čuli danas u pitanju ekscesne situacije a to je plod i rezultat onog sitnog veza brojnih znanstvenika, umjetnika, kulturnjaka koji doista čine sukus onoga što bismo htjeli sami sebi predstaviti ali i svijetu kao hrvatsku kulturu, kao hrvatsku umjetnost, kao hrvatsku znanost. Između brojnih segmenata koji su obuhvaćeni ovom knjigom a naravno i sažetkom ja bih voljela samo upozoriti i podsjetiti na djelatnost Odbora za obnovu Arboretuma "Trsteno" i to zato jer mislim da je taj rad, dosadašnji rad tog odbora odnosno ono što je taj odbor sebi zacrtao kao slijedeću zadaću iznimno važno ako se sjetimo što se dogodilo u Trstenu u vrijeme Domovinskog rata, na koji način je takvo jedno neizmjerno bogatstvo stradalo, bilo devastirano i do koje mjere se ovaj odbor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti brine da bi se u svim raznolikim segmentima svo to blago obnovilo i ponovno oživjelo. Tu se ne samo obilježavaju biljke, ne samo da je uspješno obavljen tehnički pregled hidrantske mreže u arboretumu nego se utvrđuje i prijedlog za prijavljivanje znanstvenog projekta izvan kategorije s područja prirodnih znanosti i s kulturološkim pristupom pod nazivom «Prijedlog kompleksnih istraživanja arboretuma HAZU u Trstenom». Mislim da je to upravo na temelju studije zatečenog stanja arboretuma Trsteno i to s florističko vegetacijskim aspektom i aspektom obnove dijela arhitektonskog fonda jedna od trenutno najvažnijih djelatnosti. Ono što bih također spomenula a vezano je uz moje usko područje dakle uz moju struku to je djelovanje razreda za glazbu i muzikologiju koje je u prošloj godini 2006. organiziralo jedan znanstveni skup o kojemu nažalost također hrvatska javnost gotovo ništa nije doznala. Ja sam mu prisustvovala zato jer sam i htjela i morala, a samo bih podsjetila da je to bio znanstveni skup o trojici stogodišnjaka hrvatske glazbe Borisu Papandopulu, Ivanu Brkanoviću i Milu Cipri, trojici skladatelja s kojima bi se apsolutno svaka zemlja u Europi itekako ponosila pa i putem ovakvih možda usko stručnih ali nipošto zato zanemarivih simpozija na kojima se moglo doznati i to da primjerice današnje glazbe koju danas slušamo na Muzičkom bijenalu Zagreb a koji navodno jest naš kulturni pogled u svijet. On to jest, ali da ga ne bi bilo da nije bilo djelovanja te trojice velikana. Eto i na tome smo zahvalni Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koja doista skrbi ne samo o tradiciji nego i o onome što se iz te tradicije razvija i što nas upućuje na budućnost. trebalo u ovoj prilici samo podcrtati još i vrlo, vrlo razgranatu djelatnost, međunarodnu suradnju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja ima dogovorene ili bilateralne sporazume o znanstvenoj suradnji sa brojnim akademijama ali ona nastoji tu djelatnost proširiti i na mnoge druge pa je samo tijekom prošle godine naša akademija primjerice potaknula suradnju s Izraleskom akademijom prirodnih i humanističkih znanosti, Turskom akademijom i Belgijskom kraljevskom akademijom. Naravno da su u pripremi još i drugi sporazumi i druga vrsta međunarodne suradnje no eto ta živa međuakademska razmjena stručnjaka čini mi se da je jedan od onih dobrih zaloga za budućnost u kojoj nadajmo se djelovanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tog sukusa hrvatske pameti biti prepoznati i u medijima i u javnosti kako ne bi sve ostalo nažalost samo između korica, žutih korica ove vrlo dragocjene publikacije. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Na redu je zastupnik gospodin Petar Selem. Izvolite **Selem, Petar (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Osjećam potrebu da dopunim sa nekoliko riječi ono što sam kazao kao predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu a u svezi sa izvješćem o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u protekloj godini. Čini mi se da je već spomenuto u ovim raspravama, ali mislim da možda i nismo još dovoljno tu stvar istaknuli da je Hrvatska akademija jasno jedna od temeljnih ustanova hrvatske kulture, hrvatske znanosti, hrvatskog nacionalnog identiteta. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Sveučilište, Matica Hrvatska to su ti instituti po kojima Hrvatska postoji kao jedna kulturna nacija i kao nacija znanosti i tim više čude i mogu reći zaista ponekad i zaprepaste destruktivne akcije i destruktivni akcenti koji se javljaju kad se komentira rad te ustanove. Jasno da je rad svake ustanove podložan kritici. O tome nije, nema spora. Također je točno da se u pogledu izbora članova Akademije možemo suglašavati, ne suglašavati. Svatko od nas ima prava smatrati da bi netko trebao biti tko nije izabran i tako međutim stupanj i i energija destrukcije koja se javila u tim raspravama čini mi se da je vrlo, vrlo negativna i da pokazuje da u našem društvu postoje stanovite negativne energije koje dovode u pitanje i takve ustanove kao što je HAZU i koji su po mom mišljenju apsolutno neprijeporne. Ono što mene moram priznati čudi to je da je u tim raspravama nekoliko takvih negirajućih i destruktivnih glasova dolazilo iz same akademije, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od samih članova te Akademije. To je moram priznati nešto što me zaista jako, jako začudilo jer kažem rasprava o nekim problemima je jedna stvar a odnos prema samoj instituciji je druga stvar. Što se tiče aktivnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti one su zaista u ovoj knjizi ljetopisa vrlo lijepo i sažeto, istovremeno i vrlo temeljito iznesene. Ja bih dvije tri riječi kazao o jednoj aktivnosti koju je spomenuo i profesor Hebrang, a to je pitanje jezika. Mislim da je u ovom trenutku kad je hrvatski jezik izložen jednoj permanentnoj agresiji i kad se hrvatski jezik permanentno ruši, urušava zapravo pod pritiskom raznih elemenata koji su mu strani čini mi se da je tu zadaća akademije zaista velika. I jako je vrijedno i dobro da je akademija već istupila. Lijepo je i ugodno čitati ovo izvješće sa tim čistim hrvatskim jezikom ali mislim da je stupanj agresije koja se vrši na hrvatski jezik toliki da Akademija tu ima jednu permanentnu i trajnu zadaću na koju apsolutno mora odgovoriti. Konačno jedno pitanje Sve teme koje su već iznošene su apsolutno bitne i jako je važno i značajno da ih Akademija uzima u svoj obzir razmatranja i da ih razmatra na nivou na kojem Akademija to može i treba raditi. Samo bih usput spomenuo što je rekao profesor Hebrang, Domovinski rat, Hrvatski institut za povijest ima svoj projekt «Domovinski rat» i bilo bi možda dobro da Akademija i Hrvatski institut za povijest u tom vrlo bitnom i značajnom projektu na neki način ostvare i suradnju. Što se tiče perspektiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti mislim da su one dobre. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti osjeća bilo vremena i bio sam jako ugodno neću reći iznenađen nego me se jako ugodno dojmilo kad je na raspravi u Odboru i predsjednik Akademije izrazio veliku otvorenost prema ideji da se među onim područjima koje pokriva Akademija unesu i neka nova umjetnička područja kao što je na primjer film koja jasno nisu bila u onoj klasičnoj i standardnoj, standardnoj klasifikaciji umjetnosti. U tom smislu mislim da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti će znati i otvoriti se prema impulsima vremena, da će znati odgovoriti na izazove vremena a da je zaista tako i da se zaista nalazi na tom putu pokazuje i ovo izvješće i

potpredsjedniče, akademiče Cvetnić. Evo i kolegice i kolege, na kraju ovoga dana na žalost sve nas je manje u sabornici a toliko važna rasprava zaista o, mislim najznačajnijoj ustanovi u Hrvatskoj. Mislim da nije potrebno jer su to moji prethodnici govorili istaknuti težinu ove knjige ne po masi, nego po njenom značaju i sadržaju. već 110 knjiga Ljetopisa Hrvatske akademije za 2006. godinu govori o djelatnosti 382 člana akademije u svima kategorijama članstva. Svakako da je naša akademija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti najvažnija hrvatska znanstvena institucija na žalost i pored pored svog vrlo značajnog znanstvenog rada još uvijek manje poznata širokoj javnosti i dostupna širokoj javnosti, a sve zbog odnosa medija ne samo u ovim slučajevima koje su moji prethodnici spominjali. Dakle, ne u onim slučajevima kada se eventualno dogode nekakva druga razmišljanja ili ekscesne situacije, nego i općenito. No međutim, i akademija je tu učinila svoje značajne pomake. Ona nije svoju djelatnost objavila samo u ljetopisima. O njima ne čitamo samo u medijima, ne slušamo o njima. O njima danas i u 2006. godini govore i izvješća i radovi akademije koji su objavljeni na stranicama Interneta što je vrlo važno za upravo otvaranje prema ovoj širokoj javnosti. oni koji su govorili prije mene istaknuli su značajan rad akademije. Mislim da smo toga svi svjesni da je 46 znanstvenih projekata u 2006. vrlo značajno, da čitav niz međunarodne suradnje koju je isticala i ja ću to podcrtati kolegica Martinčević sa drugim akademijama, 24 akademije, da se je prošle godine kao što je rekao kolega Hebrang akademija uključila u rješavanje rekla bih značajnog problema ovog današnjeg društva u Hrvatskoj, organizacijom rasprave o reformi pravosuđa, o reformi državne uprave, o problemu korupcije, problemu energenata naročito nafte, problemu granica međunarodne dakle suradnje, problemu rješavanja problema granica u Hrvatskoj. Sve to pokazuje da akademija nije više samo zatvorena, da akademija otvara se prema svim građanima i da je dostupnost onoga što čini akademija za korist korist čitavog našeg društva. Posebno ću istaknuti ono što je i profesor Selem rekao a to je rad razreda za filološke znanosti koje u svom planu i programu rada za 2007. godinu uputio i prijedlog za dopunu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju uvrštavanjem novog članka o položaju hrvatskog jezika, a raspravljalo se i o položaju hrvatskog jezika u osnovnim, srednjim školama i u visokom učilištima. da je nepotrebno reći koliki je značaj za razvoj cjelokupnog našeg društva upravo znanstveni rad naše Akademije znanosti i umjetnosti. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku gospođa Antičević Marinović. Izvolite. Kolegice, ne čini li vam se da povodom rasprave o Izvješću o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u godini 2006. jeste uputno prešutiti nešto što se i dogodilo 2006. godine kada jedan od naših najvećih znanstvenika, znanstvenik svjetskog glasa. Gospodine potpredsjedniče rekao je jednom Krleža hvaleći socijalizam da glupost i u socijalizmu ostaje glupost. Tako nam se događa isto i u slobodnoj Hrvatskoj, vidite!

Poštovani gospodine potpredsjedniče, dakle ja sam se obratila i kolegici koja je upravo sada raspravljala da mi se čini nepotpunim raspravljati o ovom izvješću a da se ne spomene dakle slučaj u prošloj godini koji se dogodio i koji mislim ne služi na čast ni našoj državi, ni društvu u cjelini, a kamoli instituciji o kojoj govorimo koja nije u svoje redove primila profesora Radmana.

Kolegice, ja bih vam odgovorila ovako. Nitko ništa nije prešutio niti želi prešutiti. Kad pročitate ovaj ljetopis i kad dobijete uvid u cjelokupni postupak izbora akademika, a on je od stranice samo malo da se prisjetim 71-78 onda ćete vidjeti da je spomenuti gospodin dobio manje glasova nego što je bilo potrebno. dakle nitko nije ništa prešutio. Treba samo pročitati cjelovito izvješće o radu naše akademije sadržano u knjizi stoji deset i znat će se što se događalo. A jel se nekome sviđalo kako je postupak tekao ili nije to je stvar osobne prosudbe. poštovani akademiče, kolegice i kolege. Kad sam dobio u ruke ovu knjigu "Ljetopis Hrvatske akademije za 2006. godinu" onda sam otvorio 2. stranicu. I vidio sam da je urednik akademik Slavko Cvetnić, sin ravničarskog turopoljskog kraja, akademik, a ja sam isto Turopoljac pa nisam mogao da ne uzmem učešće u ovoj raspravi. … Pa mi dozvolite da na samom početku izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas prvi puta nam je omogućeno da u Izvješću Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspravljamo na temelju ovako lijepe i sveobuhvatne knjige koja, tj. "Ljetopis Akademije 2006. godine". Iz spomenutog materijala može se zaključiti da je naša nacionalna Akademija časno izvršila brojne zadatke i aktivnosti na razvoju znanosti i umjetnosti u Republici Hrvatskoj. Ta se ocjena zasniva na rezultatima rada Akademijine skupštine, predsjedništva, razreda, znanstvenih vijeća, znanstveno-istraživačkih i umjetničkih jedinica u Zagrebu ali i … /Govornik se ne razumije./ … drugih gradova te Akademijine zaklade o kojoj ću reći nekoliko riječi. Hrvatskoj akademiji, da se Hrvatskoj akademiji često spočitava da je u svome radu okrenuta prošlosti, a da se malo ili nikako ne bavi suvremenim problemima, a posebno u sagledavanju budućeg razvoja naše države. Na prvi dio spomenutih primjedbi treba odgovoriti pitanjem tko i iz kojih razloga želi zatomiti nacionalni identitet hrvatskoga naroda, njegov jezik, književnost, njegovu povijest. A što se tiče drugog dijela primjedbi ona jednostavno ne stoji. Jer iz priloženih materijala proizlazi da je Akademija dužna dužnu pažnju posvetila problemima tehnologije, energetike, poljoprivrede, šumarstva, prometa i pomorstva, ekonomskim istraživanjima hrvatskom gospodarstvu o temeljnim pitanjima od kojih u velikoj mjeri zavisi brzina našega puta u Europskoj uniji. A to je problemi pravosuđa, problemi državne uprave i korupcija. S obzirom na moj profesionalni interes posebno želim istaknuti Akademijin doprinos razvoju medicinske znanosti, … /Govornik se ne razumije./ … rada na istraživačkim projektima i to formiranjem banke za bazna istraživanja, tumorska banka DNA čovjeka, interferon u terapiji tumora, zatim bolesti dojke. Izvanrednim dostignućima ja smatram i činjenicu da je Akademija u suradnji sa Leksikografskim zavodom "Miroslav Krleža" objavila prvi u nas rječnik medicinski i medicinskog nazivlja. A posebno me veseli što je ove godine u Akademiju primljen i istaknuti naš medicinski znanstvenik, a to je profesor Ivica Kostelić, osnivač Instituta za razvoj mozga koji ovoga časa ima 30 projekata. Ja mislim da je on jedan od najvećih poznavalaca ljudskoga mozga na svijetu. Eto mogu reći jer je profesor Kostelić sa mnom studirao medicinu i bio je izvanredan student. Zatim želim istaknuti da Hrvatska akademija potiče znanstveno istraživački i umjetnički rad, posebno mladih znanstvenika, istraživača, pomažući njihov rad sa sredstvima Zaklade koje sa oko 28 milijuna kuna temeljnog kapitala postali jedna od najboljih zaklada u Republici Hrvatskoj. Posebnu pažnju zahvaljujem i nakladničkoj djelatnosti naše Akademije u okviru koje prošle godine izdano mislim 109 knjiga i svezaka u vlastitoj nakladi i uz potporu Akademijine zaklade. Treba pozdraviti i Akademijina nastojanja da se što više otvori medijima o čemu se kolege i prije govorili. Unatoč tome treba naglasiti što je sadržano u Izvješću saborskog odbora o kojem je profesor Selem je o tome govorio da je, da bi trebalo uključiti medije da više brine o našoj Akademiji. Moram reći da je odnos medija prema toj hrvatskoj znanstvenoj ustanovi ne dopustiti, ne prihvativ i treba sve činiti da se to promijenit. Nažalost takvom odnosu moram reći pogoduju pojedini javni istupi, doduše rijetki Akademijinih članova koji zbog nezadovoljstva … /Govornik se ne razumije./ … napada i omalovažava i u Hrvatskoj akademiji. I na kraju gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora dozvolite mi da predložim Saboru da kao osnivač Akademije visoko ocijenjen njen rad i da na, i snažno podrži cjelokupnu djelatnost naše Akademije. Hvala. Martinčević, prva replika. **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, htjela bih vam replicirati stoga jer ste upotrijebili jednu riječ, jedan termin koji je meni posebno na srcu. Rekli ste da je Akademija, pa i ove godine, s obzirom da pratimo jednogodišnje izvješće obavila časno svoju zadaću. Upravo ta riječ: "čast" je mislim jedna od ključnih u djelovanju te naše hrvatske pameti. Jer čast pretpostavlja i to da Akademija kad god je primala nove članove nije ih nikad dijelila ni po kakvoj pripadnosti, čak ni po zavičajnoj, što očito frustrira neke naše kolegice ovdje večeras. Akademija je svoje članstvo uvijek birala samo na temelju pameti i znanja. I to je jedini i isključivi kriterij i upravo zbog toga je čast i časno izvršavanje toga posla ključno. Ono što ste vi u svojoj diskusiji istaknuli ja vam zahvaljujem na tome. Pa evo i sada govoreći i raspravljajući o ovoj temi kažete i žalite se kao i ostali govornici na odnos medija prema HAZU. I da zaista tu stoji nešto da i sam HAZU mora promijeniti nekako svoj odnos kako bi ta slika u medijima bila bolja. Međutim ja ću ponoviti, ja ću ponoviti ono što sam i maloprije rekla da je tužno i žalosno da u toj instituciji nema mjesta za znanstvenika takve reputacije kao što je to profesor Radman. I upravo neprimanje, odnosno takav rezultat takvog glasovanja o profesoru Radmanu, dobrim dijelom ja bih rekla, dobrijm dijelom neću sada navoditi druge situacije i slučajeve, rezultat je upravo takvog ugleda kojeg HAZ-u ima među hrvatskim narodom i među hrvatskim građanima.

potrebno je osnovati, osvojiti ili dobiti najmanje 69 glasova. …/Upadica

Luka (HDZ)** Molim vas! Gospođo Ingrid Antičević Marinović, zastupnice Hrvatskoga sabora, izričem vam opomenu zbog uvrede Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

on je brojio glasove. Bila su tri kandidata. Bio je Vladimir Veselica, bio je Miroslav Radman i bio je Stipan Njonjić. Ni jedan od njih nije dobio potrebnih 69 glasova. To je istakao profesor Moguš, predsjednik Akademije znanosti i umjetnosti Republike Hrvatske **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Ovdje nije na dnevnom redu rasprava Ovo je jedno sveukupno izvješće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kada je pred ovim Saborom bila rasprava jednom prilikom i o tom izboru, moje osobno uvjerenje je bilo da gospodinu o kojemu je riječ, bi trebao po svim mojim saznanjima biti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Međutim on je dopisni ili kako, član akademije i mislim da postoji i neka statutarna regulativa koja kaže ako gospodin radi i djeluje u Hrvatskoj da onda bi trebao ući u taj redoviti sustav akademije, ako djeluje vani onda je dopisni. Ja mislim da profesor Radman je prešao raditi u Hrvatsku i da nema nikakvog razloga, ne znam to je moje mišljenje, da u sljedećem izboru profesor Radman ne bude izabran za redovitog člana Hrvatske Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ali i ovo moje mišljenje nema nikakvog utjecaja niti želje da utječe na akademike oko toga izbora. Oni su potpuno autonomni i deplasirano je u Saboru raspravljati koliko je tko dobio glasova. To je uvredljivo i za akademiju i za one koji su predloženi i one koji su glasovali. I molim vas lijepo, ako vi ništa niste imali reći ovdje, imali ste pravo govoriti, odustali ste od te rasprave, mogli ste iznijeti svoje stajalište, zašto to niste učinili. ovo je u okviru redovitog izvješća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. S ovim mislim da je se pokazalo rad, ukupni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. A tko je imao što reći i primijetiti mogao se javiti a ne odustavati od rasprave. Da li vi gospodine Cvetniče želite zaključno uzeti riječ? Izvolite gospodine.

ovu našu knjigu koju izdajemo svake godine, nije to izdano ove godine. Svake godine je knjiga takva ili nešto tanja ili nešto deblja. Akademija u prošloj godini nije imala nikakvog slučaja. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepa, zaključujem raspravu. **Bebić,